И сега, когато системата е хронично недофинансирана – в последните месеци, включително с решението за бюджета на Здравноосигурителната каса от миналата есен, ние сме длъжни да осигурим системата с тези пари, които, пак казвам, хората са дали за здравеопазване – не за фискален резерв! Възниква един простичък въпрос, като слуша човек доклада на Бюджетната комисия: добре де, защо се стопи фискалният резерв за други нужди? Не е ясно за какви други нужди. Беше 8 милиарда, стигна дъното от 6,3 за няколко месеца. Значи за други нужди може за здравеопазване не може! Това не би било никакъв политически въпрос, ако имаше осъзнато разбиране във фракциите на Народното събрание, че здравеопазването е важен приоритет в политиката. Не би трябвало това да го внася опозицията, а би трябвало правителството – веднъж, на равнище обсъждане на бюджета на Националната здравноосигурителна каса да не залага по-малко с 222 милиона; втори път, като види че не вървят приходите в бюджета, спешно да се намеси и да осигури системата. А не новоизбраната бодра министърка да казва „Няма да закривам болници”. Как няма да ги закриваш? Напротив, ти като министър ще закриеш най-много болници в последните 120 години от историята на българската държава, каквото и да твърдиш на журналистите! Хроничният недостиг на средства (всички си ходите в регионите) - с изключение на по-големите градове, където наблюдавам в последните месеци,

за да не може да се изпълни принципът за равния достъп, прокарвано като политика. Уважаеми дами и господа, и какво става? Тези, които съвестно са си плащали вноските за здравно осигуряване, формирали са резерва, до миналата година – 860, а за тази сте планирали в бюджета, забележете, 829 милиона, ако не ме лъже паметта, тези хора ще трябва да платят цената на това управление! Освен че не е честно, не е морално и в крайна сметка излага на риск здравето и живота на гражданите. Уважаеми дами и господа, има една друга политика, която сутринта чухме от новата шефка на Здравната каса. Тя си представя Здравната каса като процес на източване на средства! Има такива процеси в здравеопазването, но ако водещ приоритет и представа за системата на здравеопазването и нейното финансиране е източването, ако се закрие Здравната каса, тогава пък няма да има никакво източване! И да кажем на българските граждани „оправяйте се сами, отивайте и си плащайте”. Иначе за какво въведохте мерки, включително и забрани за пътувания в чужбина, ако човек не си е платил здравните вноски?! За да можете да съберете тези пари и да решавате фискалните проблеми на държавата. Ето такъв подход, такава политика, по която сигурно няма и да коментирате – тихичко, кротичко, ще си мълчите да премине дискусията. Такава политика е вредна за вашите майки, бащи, деца, роднини, съселяни, съграждани и избиратели, които са Ви изпратили в парламента да имате друго отношение по този проблем! Абсолютно неразбираемо е залагането на нов резерв за тази година! година! Резервът е резерв, за да се ползва в даден момент. Всъщност вие сте заложили 829 милиона тази година, за да решавате проблемите не на здравеопазването, а проблемите на господин Дянков или по-скоро неговата неспособност да се справи с приходите или, да речем, да се справи с контрабандата, или с други проблеми, като източването на данък добавена стойност. Очевидно политиката на „Болен здрав носи” ще продължи да демотивира хората, които дават парите в този резерв, хората, които дават средствата за осигуряване на функционирането на здравната система. Аз не виждам какъв е смисълът да казваме на българските граждани „внасяйте си здравните вноски”. Напротив, с отхвърлянето на този законопроект ние ще им кажем „няма смисъл да внасяте здравни вноски, защото парите не отиват за вашето здраве”! Това е посланието, което ще бъде отправено към гражданите в случай, че вие не подкрепите решението за спешно осигуряване на средства за здравеопазването на българските граждани. Много ще се радвам да чуя някакви аргументи извън чиновническите, извън аргументите, че резервът на Здравната каса бил част от фискалния резерв! Е, добре де, защо похарчихте 2 милиарда от фискалния резерв, а сега не искате?! Даже тази сума, която сме предложили, е в съответствие с политиките, които ние виждаме. Ако имаше министър, годен да формира политики, щеше да дойде тук и да каже „Хубаво, Вие виждате тези, аз виждам тези – предлагам еди-какво си”. Няма такъв министър. Очевидно „Болен здрав носи” ще продължи да кара българските граждани все по-малко да вярват на политиките, които предлага правителството на ГЕРБ. Затова аз Ви моля – опровергайте ме! Гласувайте така, че гражданите да повярват, че вие наистина не ги лъжете; че наистина средствата, които са събирани и събирате за здравеопазване, имате желание да ги насочите за здравеопазването. Публична тайна са приказките, че с този ресурс искате да създадете базата на частните осигурителни фондове. Дано времето да ме опровергае. Иначе аз не виждам смисъл тези пари да стоят точно в този момент, когато системата е в такава кризисна ситуация, когато лекарите в областните болници (не говорим за общинските, тях вие сте ги отписали) с месеци не получават изработеното от тях! Разходите ви за ревизии в един момент ще излязат повече от разходите, които отиват за най-необходими функции на лечебните заведения! Но няма лошо да се проверява, да се наказва, да се търси отговорност, само че – простият въпрос: кой Ви дава право парите, дадени от гражданите за здравеопазване, да не се връщат в системата на здравеопазването?! Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, на нашето внимание е Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. с вносители колегите Михаил Миков и група народни представители. Това, което предлагат те, е актуализация на бюджета на Националната още 10 милиона за дентална помощ, още 20 милиона за медико-диагностична дейност, още 70 милиона допълнително – лекарства за домашно лечение, и 350 милиона за болнична помощ. Това са тези 450 милиона, които колегите от БСП предлагат като актуализация на бюджета на Но, преди да говорим необходима ли е такава актуализация или не, нека да се върнем на приетия вече Бюджет на Националната

който да е приеман с излишък. Единственият бюджет, който е приет за тази година с излишък, това е бюджетът на Касата за 2010 г. И този излишък, беше казано преди малко, е в размер на 827 милиона. В интерес на истината трябва да отбележим, че тази практика, на такова бюджетиране с излишък на Касата, продължава през последните няколко години, включително и през мандатите, в които сегашната опозиция управляваше страната. За съжаление, тази практика се оказа неудачна, тъй като ние през годините разчитахме на два подхода – от една страна искахме да се направи реформа с по-малко финансов ресурс, с орязване на бюджета. Това беше позицията на всички финансисти, на всички министри на финансите. От друга страна съсловието и Министерството на здравеопазването заявяваха, че реформа без пари не може да се прави. В търсенето на изход от този порочен кръг реформата не се състоя. Аз съм убеден, че нито с много пари, нито без пари може да бъде направена реформа. Убеден съм, че най-важното нещо, което трябва да доминира в дискусиите и в поведението на тези, които се занимават с финансиране и бюджетиране на здравеопазването, е рационалното изразходване на наличния финансов ресурс. Колкото и да са парите в тази система, ако те не се изразходват рационално, това означава, че целите няма как да бъдат постигнати. Нека да погледнем още веднъж бюджета за 2010 г. При предвидени приходи 2,5 милиарда, предвидените разходи на практика са 1 млрд. 700 млн. лв., тоест 827 млн. лв. от осигурителните вноски за здраве на българските данъкоплатци са отнети пари. Това са пари предвидени само за здраве. С тези пари очевидно е, че се поддържа дефицитът в приходната част на бюджета. Това е било през всичките години. За съжаление тази тенденция продължава и сега. Тези пари преди малко господин Миков каза, че в края на миналата година 860 милиона са били парите в така наречения преходен остатък или голям резерв. Уважаеми колеги, от тези пари по неофициална информация 350 млн. лв. са депозит в банки. Триста и петдесет милиона от парите на българските данъкоплатци за здраве са депозит в банки и не се използват по предназначение! Нещо повече, 5% от всички приходи и трансфери, които са предвидени за здравеопазване – трансферите за тази година са 941 млн. лв., се заделят по така наречения оперативен резерв за покриване на неотложни и спешни нужди. Тези 125 милиона априори ги вадите от разходите 1 млрд. 700 млн. лв. и накрая се оказва, че при предвидени приходи от 2,5 млрд. лв., разходите за системата, официално предвидени в бюджета на Касата за тази година, са малко повече от 1,5 млрд. лв., при отчетени повече от 2,5 млрд. лв. за 2009 г. Така че системата е в невъзможност да функционира. Не случайно колегите от Синята коалиция предложиха в хода на бюджетната процедура така наречения Финансов меморандум, с който по средата на годината – от 1 юли, да влязат в системата след актуализация на бюджета още 350 млн. млн. лв. Ако тези финансови мерки не бъдат приети, системата на здравеопазване в България е обречена на провал. Защо? Защото ние нямаме обяснение към днешна дата на факта защо, при положение, че приходите за първите два месеца, както казват от Националната агенция за приходите, са увеличени с 41 млн. лв., защо при положение, че Законът за здравното осигуряване казва, че всички пари постъпили днес

Касата дължи 40% от парите на болниците в България за м. февруари. За м. март, а вече изтича м. април, не е платен нито един лев! Това е при положение, че парите ги има.

Това са пари от осигурителни вноски, пак повтарям, на български граждани, които всяка вечер Националната агенция за приходи ги привежда по сметките на Националната здравноосигурителна каса. И при положение, че парите ги има, аргументът, че трябва да се направи проверка – нека да се направи, никой не е против проверките, но те трябва да се направят така, че да не закъсняват плащанията към медицинските специалисти, към лечебните заведения, респективно към всички, които са доставчици на стоки и услуги към тази система, защото системата страда от неритмичното плащане. Пак повтарям, аргументът, че трябва да се направят проверки, е сериозен аргумент. Нека да се правят. Има достатъчно институции – и Националната здравноосигурителна каса, и сега новата структура към Министерството на здравеопазването също има правомощия на проверява изпълнителите на медицинска помощ, но не нека да ги проверяват в срокове, които да позволяват изплащането в срок, ритмично на парите, защото системата страда от получаване, от липсата на пари, които са отработени, които са проверени, само че не са изплатени. Това е големият въпрос. Министърът на финансите беше човекът, който предложи предишния директор на Националната здравноосигурителна каса, така както каза председателят на Комисията по здравеопазването господин Лъчезар Иванов, само че той не пое отговорността за това, което се случи с госпожа Жени Начева, за това, уважаеми колеги, когато се правят предложения, когато се прави политика за сметка на Касата, за сметка на изпълнителите на медицинска помощ и в крайна сметка за сметка на българските граждани, които трябва да ползват услуги, нещата не бива да се случват по този начин. Още нещо, Министерството на здравеопазването, респективно Министерският съвет, е институцията по Конституция, която трябва да прави политиката в сектор „Здравеопазване”. Министърът на здравеопазването е този, който я изпълнява. Единственото нещо, което трябва да прави Националната здравноосигурителна каса, е да изпълнява Закона за бюджета на Касата, такъв какъвто е приет от Народното събрание. Бюджетът на Касата е приет с излишък, пак повтарям, уважаеми колеги, което е големият проблем. От една страна ние сме изправени пред ситуация, в която да посегнем на фискалната стабилност на държавата, защото отнемайки 450 милиона от фискалния резерв, ние рискуваме да слезем под критичната граница от 6 млрд. 300 млн. лв., които са записани като пари в Закона за държавния бюджет. От друга страна системата на здравеопазването страда от хронично недофинансиране. От трета страна говорим за реформи дълги години, говорим за оптимизиране на системата, говорим за оптимизиране на разходите, но нищо в този сектор не се случва, затова моята молба е дали ще приемем предложението на Синята коалиция за реализирането на така наречения Финансов меморандум; дали ще приемем предложението на колегите от Коалиция за България, но разберете, че тази система без пари изнемогва! Изнемогва без пари, които са отработени, пари, които се гласувани, пари, които са събрани – и това е големият проблем на системата! Има ги парите. Те са събрани, даже са събрани с повече от 41 млн. лв. за първите месеци на 2010 г. и въпреки това няма плащания към бенефициента. Защо? Това е големият въпрос. Уважаеми колеги, пак повтарям, дали ще приемем това предложение, дали ще приемем другото предложение, но нека да не забравяме, че този сектор – здравеопазване, този бюджет на Националната здравноосигурителна каса са изключително важни за живота и здравето на българските граждани. Те се осигуряват, разбраха, че трябва да си внасят ритмично осигурителни вноски. Нашата задача е да направим така, че да има ритмични плащания, да осигурим финансиране на извършваните дейности. Пак повтарям и отварям една скоба, с която завършвам – трябва задължително да има ефективност и контрол на извършваните разходи. Благодаря. Други народни представители? Има ли други народни представители? Заповядайте, господин Костов.

Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, Синята коалиция няма да подкрепи законопроекта, който обсъждаме, със следния аргумент – Здравната каса има много течове, има много разходи, които не постигат ефекта, който трябва да постигнат здравни разходи от такова естество. Здравната каса е застраховка за всички български граждани, за тяхното здраве, покрива риска за заболяване, тоест би трябвало да гарантира, че хората ще получават медицинска помощ. Тя не го постига в много отношения. Поради тази причина тя не изпълнява част от основното си предназначение. Тя е лошо организирана, тя е занемарена, в продължение на много години е оставена без да бъдат завършени процесите по разумния начин. Там е имало много групови интереси, имало е много частни интереси, които по някакъв начин са защитени. Това е довело на практика до едно явление, което е характерно за финансова система в криза, каквато е Националната здравноосигурителна каса.

Няма никакво значение какво събираш и какво не събираш, защото характеристиката на тази финансова система, наречена Национална здравноосигурителна каса, се определя от това състояние – тя върши ли си работата, или не си я върши. Тя не си върши работата. Ето защо логиката на оздравяване е тази, която чухме да се застъпва от току-що избрания нов председател току-що избрания нов председател на Националната здравноосигурителна каса госпожа Нели Нешева. На срещата вчера с нашата парламентарна група ние й поставихме този въпрос. Даже аз цитирах този законопроект и я попитах: „Какво е отношението Ви към този законопроект?” Тя каза: „Аз съм „за”, но само като се види дали действително има такава нужда от промяна, след като се направят всички усилия, за да бъде затворена системата, да бъде параметризирана, да стане ефективна, да е ясно, че постига определения ефект”. Едва тогава могат да се търсят начини от най-различно естество за увеличаване на приходите и възможностите за повече разходи. Едва тогава, а не преди това. Ето защо нашата позиция е последователна и аз искам да я декларирам, само за това вземам думата. Ние можем да подкрепим такова нещо, но след като видим усилията, след като видим Националната здравноосигурителна каса като една истинска банка – затворена, без изтичане на пари, без нецелесъобразни и без дори незаконни разходи, без каса, която извършва разходи, за да нанася щети на здравето на здравето на гражданите, защото може да се окаже и така в последна сметка – по някои от направленията на дейността точно това да е правено. В момента се извършват проверки. Не може на една такава каса да й увеличавате възможностите да харчи, ако тя примерно е заплашила здравето на 6500 души през определени пътеки. Увеличавате парите, увеличавате и белята. В този смисъл тези неща трябва да бъдат затворени, трябва да станат ефикасни. Трябва да се свърши тази работа и тогава, ако трябва, ще се увеличи и здравната вноска, ако трябва, ще се намали, ще се вземат пари от резерва. Изобщо каквото трябва ще се направи, но едва след като се направят тези усилия, след като видим резултата от тях. Благодаря

уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Костов, склонен съм да приема по отношение на организацията на Здравната каса, само че освен Здравната каса,

този резерв за какво им е? Събират се пари, не е да няма пари - истинският и големият въпрос е, и това е същността на политиката „болен здрав носи”. Парите се събират от хората поради лошата организация или поради някакви причини. Тези пари обаче не се връщат при хората. Защо тогава не намалихте здравната вноска есента? Защо не предложим да се намали здравната вноска? Аз Ви казах и в началото на моето изказване – ако е не ефикасен механизъм, закрийте Здравната каса. Лицемерието на държавата към хората е в това, че им събира парите за нещо, но ги държи и казва: „Абе няма да ти ги дам, защото не мога да се оправя със Здравната каса!” Хората през това време имат нуждите. След време, когато държавата ще има резерва, хората няма да имат нуждата. Те вече ще са преболедували. Които са живи, са живи, които са тръгнали в друга посока, са в друга посока, а са си дали парите за това. За това става въпрос. Не може да казваме: „Чакайте малко ние да си оправим организацията, да спрем течовете!” Тезата за крадливите доктори от няколко месеца упорито се насажда. Хубаво, само че новият здравен министър ви каза, че всеки ден по един лекар заминава в чужбина. С такава политика ще се увеличи темпото – няма да е по един, по двама ще заминават в чужбина. Пак казвам, когато свършите цялата работа с реорганизацията, реформата и другите купешки думи, тогава парите ще са налични, само че хората, които трябва да ги ползват за здраве, няма да ги има. Ето затова става въпрос за политика. Хубаво, казвате неефикасна, нереформирана. Всичко това аз съм склонен да приема. Ама защо им събирате парите тогава?!

изглежда малко не на място. Ако говорим по същество, ситуацията е драматична. Ние сме били 8 млн. 900 хил.

хил. Това е истината, това е трагичната истина. Ние сме като една система, която поради липсата на ефикасност, поради липсата на ефективност все повече и повече се натоварва с все по-малко и по-малко ефекти. Все повече хора на все по-ниска скорост пазят здравето на хората. Това се случва. ние имаме същите параметри на здравната система като посещаемост на болници, като оказани прегледи и пр., както преди 15 години,

за това какво точно трябва да се направи, за да се промени тази организация, за да се затворят тези „течове”, за да се купуват с по-малко пари повече лекарства, за да се помага на хората да не ходят през 10 инстанции, та да стигнат до истинския доктор, а да отиват направо при този, който ще ги лекува. Всичко това да стане по рационалния, разумния начин, защото съм дълбоко убеден, че никой – нито отляво, нито отдясно

онова, което вчера ми казаха – че 60% от българите искат спешно реформи в системата на здравеопазването. Това означава, че на тях наистина им е дошло до гуша от тези неуредици и от всички

Други изказвания? Мая Манолова.

Уважаеми колеги, през последните 10 дни българският парламент направи два изключително важни избора – на министър на здравеопазването и на шеф на Националната здравноосигурителна каса. Определено не става дума за персонални избори – само и единствено, и за персонални смени, а за една изключително важна политика - политиката в здравната сфера. Отговорът, който следваше да дадат новите кандидати за тези позиции, безспорно е свързан с това продължават ли те здравната реформа, започната от правителството на ГЕРБ, рестартират ли я, коригират ли я и какви са конкретните стъпки, които ще предприемат в тази посока. Защото днес, девет месеца след старта на това управление, едва ли има българин, лекар специалист, пациент, политик, който може да каже точно каква е визията на управляващите в сферата на здравеопазването – ще закриват ли малки болници или няма да ги закриват, ще им дават ли гратисен период, ще създават ли защитени болници, ще правят ли нова национална здравна карта, ще увеличават или ще намаляват здравната вноска, ще осигурят ли необходимите средства в системата на здравеопазването или тя ще продължава да действа в условията на тотално недофинансиране?! За съжаление на тези въпроси не дадоха отговор нито новата министърка на здравеопазването, нито шефката на Националната здравноосигурителна каса. Първата просто каза, че отива и започва да работи. Въпросът е какво точно ще работи и в каква посока ще го прави. Много се надявах тя да се включи поне в днешния дебат, та по един внесен законопроект, ако не бъде подкрепен, както вероятно ще стане от страна на управляващите, да може да се даде ясен отговор поне на няколко въпроса. Най-важният въпрос според мен, който касае Здравната каса и политиката на управляващите в здравната сфера, е ще се преодолее ли системното недофинансиране на дейностите в здравеопазването. Ще плаща ли Националната здравноосигурителна каса (както е предвидено в закона) на изпълнителите на медицински дейности? дейности? Припомням каква е ситуацията към този момент. Не са разплатени дължимите средства на болниците за м. февруари. От тях са платени, господин Костов, само 60%. Не са платени дължимите средства на фармацевтите. В момента има абсолютно реален проблем, който вече се усеща – в аптеките да изчезнат животоспасяващи лекарства, защото Здравната каса не изпълнява своя ангажимент да се разплаща с фармацевтите. В резултат на това, че болниците не са получили финансирането за февруари, докторите, медицинските сестри не получават заплати, а в случаите, когато ги получават, те не се осигуряват, което създава друг кръг от проблеми във функционирането на държавата. Джипитата не са получили средствата за потребителски такси на пенсионерите. В резултат на приемането на законите в края на миналата година Касата не е предвидила такъв разход в своя бюджет и в крайна сметка потребителските такси на общопрактикуващите лекари не се плащат. Не се плащат пари за профилактика. Българинът в момента, каквото и да е неговото здравословно състояние, няма средства, отпуснати от Касата за профилактика. Намаляха регулативните стандарти, което означава, че талоните за лекари специалисти и за различни специални изследвания не стигат. не стигат. Господин Костов, в момента няма пари за ваксини. Децата не се ваксинират. Знаете, че това не са дейности, които могат да почакат, защото определени ваксини се поставят в определени срокове, например 24 часа след раждането. За какво здраве на нацията говорим, след като не се осигуряват елементарни неща в резултат на недостиг на средства в Националната здравноосигурителна каса. В същото време от изнесените данни от шефа на Националната агенция за приходите става ясно, че за разлика от събираемостта на други данъци, например ДДС,

В същото време шефът на НАП твърди, че парите се превеждат в Касата, но Касата в същото време няма пари за елементарни разплащания. Тук е елементарният въпрос, на който трябваше да отговори шефката на Касата или министърът на здравеопазването: „Къде са парите на българските граждани за здраве”? стана ясно, че министър Дянков не изпълнява ангажимента на държавата да превежда парите, които по закон Министерството на финансите е длъжно да превежда за здравни осигуровки на определени категории лица (държавни служители, пенсионери, деца) на Здравноосигурителната каса. Това са около 900 млн. лв., на равни вноски в размер на 1/12 от тази сума. Тези пари трябваше вече да бъдат преведени за първото тримесечие на тази година, което не се е случило. Нали не си мислите, че в резултат на бъдещи проверки, които евентуално ще се извършват от сменящите се шефове на Касата, ще се осигурят тези средства, които хронично липсват в Националната здравноосигурителна каса?! Тук не става въпрос за никакъв патос. Ако трябва да сравняваме патоса на господин Костов с патоса на господин Миков, аз не съм сигурна на кого ще отдам своите предпочитания по емоционално изказване. Истината е, че тук става дума за реални проблеми на хората - на възрастните хора, на хората в активна възраст и на нашите деца, които в момента не се ваксинират, защото Касата не отпуска пари за това. Ако това, уважаеми дами и господа от мнозинството, не ви притеснява, не знам какво би могло да събуди вашето притеснение. Нормалното решение в тази ситуация е това, което предлагаме – да се разблокират пари от резерва на Касата, за да получи тя необходимите средства, да може да се разплати и с изпълнителите на медицинска помощ и да може да осигури най-необходимото за поддържане живота и здравето на българските граждани. граждани. Ще припомня на Синята коалиция: вие в деня на приемане на републиканския бюджет се договорихте с финансовия министър, подписахте меморандум, който съдържаше същото искане – в момента, в който се окаже, че парите в здравеопазването не стигат, да се осигурят допълнителни средства – дали от държавния бюджет, което ще стане по-сложно, или от резерва на Касата, което ще стане елементарно. Много ви моля, замислете се по проблемите, които са поставени. Очевидно вие скрихте здравния министър и новата шефка на Касата от този дебат, защото може би те щяха да изразят различно мнение от това, което изразява мнозинството. Наистина става дума за жизненоважни проблеми на българските граждани и на нашите деца. Осигурете необходимите средства, за да не се срамуваме, че в началото на ХХІ век не се осигуряват елементарни неща, които касаят здравето на хората.

че парите за имунопрофилактика се дават от бюджета на Министерството на здравеопазването, а не от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Нещото, с което ние в условията на финансова криза можем да се похвалим и е първият акт на новата министърка, е подписването на договорите за новия имунизационен календар, в който са включени два нови антигена и българските деца имат възможност да се имунизират с най-актуалните и модерни ваксини, които са типични и за европейските имунизационни календари. Това е факт. Дефицит няма. Нещата в имунопрофилактиката в България вървят на европейско ниво и в рамките на европейската имунизационна седмица – вчера имаше такъв форум в парламента, така че вярвам, че всички народни представители, които се интересуват особено от здравеопазване, би трябвало да бъдат информирани.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, позволих си да направя тази реплика, защото ми омръзна от евтиния популизъм, който слушах дотук, защото

Ако трябва да бъдем точни, защо е това предложение? Защото в една нереформирана система, ако вложим 1 лев, 30 стотинки ще повишат качеството, но 70 стотинки ще отидат в техните обръчи от фирми и в техните хора, които поради нереформираната система ще извлекат и ще отидат в черните дупки наново. Защото ако наистина разрешим и гласуваме „за” този закон, това значи, че ще изтекат пак парите на този резерв някъде, в някои джобове. Затова първо трябва да се направят реформите, за да може да бъдат по-ефективни харчовете. Аз съм сигурен, че няма да се стигне до отблокиране на този резерв. Благодаря.

Уважаеми господин Николов, ако това, за което от Коалиция на България настояваме да се случи с резерва на Здравноосигурителната каса е популизъм, то това, което Вие говорите, е една развалена грамофонна плоча, която се върти през последните седмици. Това е една предизборна риторика, с която мисля, че отдавна трябваше да сте се разделили, още повече предвид фактите, които, по признания и на самото Финансово министерство, говорят, че резервът, който беше оставен в рамките на 8,5 млрд. лева, към днешна дата се е стопил на 6 млрд. Много жалко обаче, че тези 2,5 млрд., които са похарчени неизвестно за какво от правителството, не са насочени в сферата, която има най-голяма нужда от финансови средства, а именно към здравната система. Защото това са парите на българските граждани, които са събрани за здраве. Абсолютно нормално е това, което българинът е платил за здраве, да го получи във вид на здравна услуга, а не да крепи дефицита или някакви други финансови цели, които си поставя финансовият министър. В такъв случай намалете здравната вноска. Защо трябва българите да събират пари за здраве, те да са в рамките на 2,5 млрд. за тази година, в същото време в бюджета на здравеопазването да се включат малко повече от 1,5 млрд. и този 1,5 млрд. също да не стига до Здравната каса и да не отива до тези, които са си свършили работата – лекарите, медицинските специалисти, фармацевтите и пр. Тогава променете системата, но не лъжете хората, че парите, които дават за здраве, в крайна сметка ще се използват за здраве. И тогава, господин Костов, естествено, че броят на тези, които си плащат съвестно осигуровките, ще намалява, включително и здравните вноски. Защо да плащат хората тия пари като те не отиват за здравеопазване? Те отиват, за да ги използва министър Дянков за каквото той прецени за нужно. Що се касае до ваксините, уважаеми колеги, отидете в избирателните си райони и се поинтересувайте от хората в момента има ли проблем с ваксините или не. Самият факт, че здравната министърка стартира със стъпки в посока осигуряването на ваксини означава, че проблем има там и този проблем беше допуснат именно поради недофинансирането на здравната система. Това, че тя сега е сключила договори, е чудесно, но тези договори имат технологично време за изпълнение, а децата нямат време да чакат това да се случи в бъдеще. Има срок, има имунизационен календар. Нека да бъдем коректни: ако парите за здраве постъпват своевременно в Националната здравноосигурителна каса, те ще се използват своевременно там, където са нужни. Благодаря Ви. Други народни представител, които желаят да участват в дебата? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще бъда кратка. Очакванията ми бяха колегите от ГЕРБ действително по-аргументирано да оборят искането на представителите на Коалиция за България. С патос или без патос ситуацията в здравеопазването е драматична. Само човек, който не е ходил скоро в избирателния си район, не се е срещал с директори на болници, с пациенти, самият той не е бил в болница, може да твърди, че нещата вървят и са добре. Странни са дебатите и това, което защитават представителите на Синята коалиция, че с парите от здравните осигуровки трябва да се крепи фискалният резерв. Уважаеми колеги, има едно основно правило: Здравното осигуряване е осигуряване за краткосрочен риск, за разлика от пенсионното например, където едни средства могат да се трупат дълго време в едни фондове. Интересен е въпросът: Защо, когато Синята коалиция подписва Меморандум с ГЕРБ и иска 350-360 млн., няма опасност да се променят бюджетните параметри, няма опасност от актуализацията на бюджета както на здравеопазването, така и на държавния бюджет, а когато друга политическа сила предлага корекция в параметрите, има огромна опасност? Има два аргумента, които са много сериозни и заради които ние ще подкрепим предложението на колегите. На първо място, рано или късно ще има актуализация на бюджета на Здравната каса. Наистина въпросът не е дали ще има актуализация, а кога ще бъде тази актуализация? Най-вероятно ще бъде предложена юни-юли или в края на годината. На второ място, вторият аргумент. Това, което всъщност предлагат колегите, е опит за връщане на отнетите средства от здравеопазването – средства, които бяха отнети с бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Спорен е въпроса колко са тези средства. Синята коалиция твърди, че са необходими още около 360 млн., за да се коригират част от отнетите права на пациентите, независимо дали става въпрос за средства към бюджета на Министерството на здравеопазването или на Касата. твърдеше пред Лекарския събор, че това са около 220млн., които управляващите търсят. Колегите предлагат тази сума да бъде 460 млн. Сумата е спорна, въпреки всичко проблема остава.

Уважаема госпожо Джафер, ако Вие сте прочела добре споразумението, което през есента на миналата година подписахме с Парламентарната група на ГЕРБ, ще забележите, че предвидените в него 350 млн. лв. са срещу реформа в болничната помощ, след преструктуриране на болничните бази. бази. След като до този момент реформа на практика не е извършена, не е актуално да обсъждаме изпълнение на това споразумение. Благодаря. Благодаря на д-р Костов. Втора реплика? Доктор Сахлим, имате възможност за дуплика.

Уважаеми д-р Костов, няма откъде да съм се запознала с текста на вашето споразумение. Още повече, че все пак това не е официален документ и не касае пряко бюджетни параметри, гласувани от този парламент. Прави впечатление обаче, че в Синята коалиция и в предишния мандат, и сега, съставните части защитават различни понякога твърдения. Колегите от СДС винаги са твърдели, че са необходими повече средства, разбира се, срещу реформата. са отстоявали, по мои впечатления, че няма нужда от повече средства, защото те изтичат. Не искам да навлизам в подробности какво твърдят различни представители и центрове в ГЕРБ понякога абсолютно противоречиви и противоположни твърдения. Това само показва колко е сложен дебатът. Проблемът ни на всички е, че този дебат се води от десет години, но тази управляваща сила, която дойде на власт и управлява самостоятелно, за изтеклите почти десет месеца отново говори за дебат, а не за реални действия. Ние не сме свидетели на тези действия. Тук въпросът е дали липсващите средства от месеци в здравеопазването ще се върнат, поне част от тях, в бюджета, или ще чакаме реформата?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не възнамерявах да вземам думата, но бяха прекрачени за пореден път доста граници на морала. Предишната тройна коалиция тръгна да прави реформа в здравеопазването и тя може да бъде определена само с една дума – абсолютно неуспешна. Неуспешна реформа! При това положение, сега да бъдете най-активни и да давате акъл някак си не е прилично, колеги, не е възпитано просто.

и убеждението, че се търси най-подходящият доктор, който да направи реформите в тази трудна сфера. Тройната коалиция опита с двама доктори. Сега правителството на ГЕРБ също опита с двама доктори, сега е на ред вторият. Имам все по-силното убеждение, колеги, че ни трябва реформатор-мениджър, който може да бъде лекар, но не това да бъде водещото, което да задвижи, да направи истинските реформи.

които обаче, ако не бъдат предприети, ситуацията постоянно ще се влошава. В крайна сметка, колеги, най-важното е следното: принципът е прост и е следният, ако не се правят реформи цената на реформата ще нараства все повече. Тоест всеки пропуснат месец, всяко забавяне ще прави цената за обществото все по-висока оттук нататък. Тоест, колкото по-късно започне реформата, тя ще става все по-скъпа за целия народ, за всички нас и за цялата икономика. Надявам се до лятото да има ясна концепция и план – какво се прави в здравеопазването, как се спират кражбите. На този въпрос трябва да се отговори категорично. Как кражбите ще бъдат спрени? Защото, иначе да си говорим за повече пари... Тройната коалиция решава всички проблеми по един и същи начин: „Хайде да дадем повече пари, да налеем там.” И те винаги изчезват.

ключовият въпрос, колеги, особено за новия министър на здравеопазването, е да спре кражбите веднага. До лятото да има ясна концепция, която да заработи.

всичко няма да оспорвам. Само че, моля Ви, не закачайте здравния министър и не поставяйте под въпрос способността му да се справя на осмия ден, откакто сте го избрали, и да започвате да търсите мениджър. Моля Ви се, дайте шанс на здравния министър! Благодаря Ви. Благодаря на господин Михаил Миков. Втора реплика – госпожа Без да сме се уговаряли, моята реплика е в защита на здравната министърка госпожа Борисова. Оставете жената да работи! Нека да покаже какво може! Мисля, че Вие й гласувахте пълно доверие за това. Освен това Ви подозирам – и вас, и мнозинството, че съвсем съзнателно не я поканихте на днешното обсъждане на два важни законопроекта, защото тя заяви позиция, различна от позицията на мнозинството. Тя се обяви против либерализирането на тютюнопушенето, с което косвено подкрепи господин Костов. Сигурна съм, че ако беше в залата, щеше да подкрепи нашия законопроект за осигуряване на повече пари за здраве. Не вършете неща, които касаят здравната система, зад гърба на здравната министърка!

Трета подкрепа за министърката? ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Не, аз няма да я подкрепям, аз ще й пожелая успех, защото зная какво значи да си министър. Специално към господин Димитров – искам да му отговоря, че ако не е разбрал къде са отишли парите за здравеопазването, особено инвестициите през последната година, нека да попита премиера Борисов.

действително ще трябва да се направи консенсус, но не само в ГЕРБ какво искат да правят, а общо да получим политически консенсус какво искаме да направим в здравеопазването. Защото онази реформа, която Вие започнахте, да, тя беше много по-тежка от тази, защото се правеше нещо ново, но не предизвика чак толкова много напрежение в обществото, отколкото тази, която започна ГЕРБ, защото не беше премислена добре – какво иска да стане, какво да се направи и как да се направи. Но без пари няма как да стане. Само Само ще задушим системата и ще я подложим на изключителен натиск. Всичко това ще се отрази върху пациентите. Нека помислим! Нека да поспорим върху цифрите – дали са 450 или 350, нека поспорим как ще направим реформата или как вие ще я направите, ние ще помагаме да я правите, в какво време. Но така да кажем: „Не, пари няма да има, докато не се реформира”, няма как да се реформира без пари. Светът не познава такъв начин. Благодаря Ви.

Сега горе-долу се чува, господин Миков. (Шум, оживление.) Въпросът, по-важният въпрос е следният: всички действия за спиране на кражбите ще бъдат подкрепени от нас и това е най-важният въпрос. Новият здравен министър получи нашата условна подкрепа за това, ще получи категорична подкрепа, ако спре кражбите. Но разликата в подхода е ясна вече от този дебат. БСП иска да дава пари за здравеопазване,

Здравният министър трябва да получи днес едно послание от Четиридесет и първото Народно събрание. Ще получи всякаква подкрепа – политическа, финансова, ако започне да спира кражбите през Здравната каса и въобще през здравната система. Това трябва да бъде направено! Тя затова е била избрана. Но има и една уговорка: това трябва да започне като действия до лятото, защото иначе няма време кога да стане. До лятото трябва да стане издаването и на здравната карта, така че да е ясно кой къде е бил пациент, кой къде е бил опериран. Има много хора, които са оперирани и те не знаят.

и госпожа Борисова започне да затваря кражбите, всичко това би имало и ще има смисъл! И тогава лесно ще се намерят и парите. Ако те спрат да изтичат, ще видите как парите за здравеопазване въобще не са малко

Заповядайте, господин Матов.

не би трябвало да продължава. Ще изразя становището на партия „Ред, законност и справедливост”:ние сме против закриването на болниците. В същото време се съгласяваме с това, че всички проблеми в здравеопазването се стоварват върху главата на пациентите, разбира се, страдат и джипитата, и така нататък. В края на краищата, аз смятам, че оттук нататък, колкото и пари да се наливат в здравеопазването, в случая и в Националната здравноосигурителна каса, те ще се изливат напразно. Това изливане не бива да продължава, не бива и да става, защото трябва да се направи реформа! Без реформа, без цялостна реформа в здравеопазването оттук нататък не трябва да се предприемат никакви действия! Искрено се надявам, че с избирането на новия председател на Националната здравноосигурителна каса

започне реформата в здравеопазването – не на парче, а цялостна, ние да участваме в тези дебати и всички в тази зала наистина да участват в една такава предварителна работна среща и след това в залата. Благодаря Ви за вниманието. Реплики? Няма. Още становища, които не сме чули? Госпожо Менда Стоянова, заповядайте.

а той беше по Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Какво представлява бюджетът на Националната здравноосигурителна каса? Като всеки бюджет, това е финансов план, по който работи съответната институция, финансов план, в който са записани приходите и разходите по видове и той е в годишен размер. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса съгласно Закона за устройството на държавния бюджет, а и съгласно Закона за здравното осигуряване каса, дебатира се и се приема от нейния Надзорен съвет и се гласува в Народното събрание едновременно, заедно с бюджета на държавата и с бюджета на държавното обществено осигуряване. Неслучайно тези текстове са записани по този начин, защото бюджетите на държавата са свързани в общата консолидирана фискална програма на Република България. В тази връзка аз си задавам въпроса: какво искаме ние? Налага ли се промяна в бюджета на Здравната каса? Кой трябва да подготви тази промяна, ако тя се налага? Кога трябва да се извърши тя?

но за тази промяна след обстоен анализ за нейната необходимост ще чуем предложението на шефа на Националната здравноосигурителна каса и на здравния министър, ако това е необходимо. Има ли такъв анализ към настоящия момент? Не. Колегите от Коалиция за България са направили едно предложение, но ние самите не знаем въз основа на какъв анализ са тези цифри, които те са предложили – 450 милиона. А защо не 850 или 150 милиона? В този аспект аз категорично смятам, че сега не е времето да дискутираме промяна в бюджета на Здравноосигурителната каса. И не сме ние народните представители хората, които и по закон, а и по същество сме готови да организираме, изчислим и аргументираме конкретните цифри за една такава евентуална програма. Затова аз ви призовавам да не приемаме това предложение на колегите отляво, а ако такава необходимост възникне, тя ще ни бъде представена аргументирано от органите, които отговарят за това.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за допускане в залата.

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн, № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2009 г., приет на първо гласуване на 04 март 2010 г.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: § 4. Член 8 се изменя така: „Държавен регистър на промишлените дизайни Чл. 8. Държавният регистър на промишлените дизайни се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни: 1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на промишлен дизайн; 2. изображение на промишления дизайн; 3. посочване на продуктите с техните наименования, предшествано от номерата на класовете и подкласовете по Международната класификация на промишлените дизайни, съгласно Спогодбата от Локарно и групирани по съответния подходящ начин; 4. брой на дизайните; 5. регистров номер и дата на регистрация; 6. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията; 7. данни за отлагане на публикацията; 8. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, ако се претендира такъв; 9. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на дизайна; 10. име на автора на дизайна; 11. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато такъв е упълномощен; 12. срок на действие на регистрацията; 13. подновяване на регистрацията; 14. правен статус на регистрацията; 15. данни за образувани производства за заличаване регистрацията на дизайна – датата на подаване, молител, влязло в сила решение; 16. други данни - промяна на името и/или адреса на притежателя на дизайна, прехвърляне на правото върху дизайн,

ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. Член 9 се изменя така: „Достъп до Държавния регистър на промишлените дизайни Чл. 9. Държавният регистър на промишлените дизайни е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство. Той се води на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието му.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 5 по предложението на комисията.

ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Създава се чл. 13а: „Новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт Чл. 13а. Когато дизайнът е приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, той се счита за нов или оригинален, включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на този продукт, и 2. видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.”

а в изречение второ думата „молбата” се заменя с „искането”.”

§ 11: „§ 11. Член 26а се изменя така: „Право върху промишлен дизайн като обект на обезпечение Чл. 26а. (1) Правото върху промишлен дизайн може да бъде обект на обезпечение по предявен предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки: 1. забрана за използване на правата върху дизайна от притежателя или лицензополучателя; 2. забрана за разпореждане с правата върху дизайна от притежателя или от лицензополучателя на изключителна лицензия. (2) Налагането на обезпечителна мярка по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда. съда. (3) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на дизайна. (4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на дизайна и за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документът, с който е допуснато обезпечението. (5) Обезпечението по ал. 1-4 има действие по отношение на притежателя на дизайна или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на промишлените дизайни.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма. Моля да гласуваме редакцията по комисия

в т. 7 думите „Международната класификация за моделите и рисунките” се заменят с „Международната класификация на промишлените дизайни”; в) точка 11 се отменя; г) създава се т. 12:

за гласуване като се обръщам и към всички народни представители, които са извън залата на Народното събрание, за да кажа, че основното ни задължение е да бъдем в пленарната зала и да участваме в гласуването. Казвам го, защото виждам броя на гласувалите, както и състоянието на кворума.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на новия § 22, така както ни го предлага комисията.

желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на новия § 22, така както ни го предлага комисията.

могат да бъдат продължени еднократно със същата продължителност по искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането им. Искането не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса.”

§ 29: „§ 29. Създават се чл. 48а, 48б и 48в: „Отлагане на публикацията на регистрацията Чл. 48а. (1) Заявителят на дизайн може да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане на публикацията на регистрацията трябва да е придружено с документ за платена такса. такса. (2) При множествена заявка искането за отлагане на публикацията може да се отнася само за част от дизайните. (3) Когато се постанови решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие. (4) В официалния бюлетин на Патентното ведомство се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, което съдържа идентификационните данни на притежателя на дизайна, датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и регистровия номер на дизайна. (5) Информация за регистрирания дизайн и достъп до досието му се предоставя въз основа на писмено съгласие от неговия притежател или когато заинтересовано лице докаже, че срещу него е заведено дело за нарушение на дизайна. Искане за публикация на регистрацията се подава от притежателя на дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и е придружено с документ за платена такса за публикация, а при множествена заявка – документ за платени допълнителни такси съобразно броя на дизайните. (2) Когато към искането не е приложен документ за платена такса, на притежателя се предоставя едномесечен срок за нейното заплащане, който е в рамките на срока по чл. 48а, ал. 1. ал. 1. (3) Когато в срока по ал. 1 не е подадено искане за публикация и/или таксата не е заплатена, заявката за дизайн се счита за оттеглена. Публикация след изтичане на срока за отлагане Чл. 48в. Когато искането за публикация е подадено в срока по чл. 48б, ал.1 и таксата за публикация е заплатена, се извършва публикация на регистрацията на дизайна в официалния бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 30-месечния срок. В публикацията задължително се посочва и че заявката е съдържала искане за отлагане на публикацията.” Има ли желаещи народни представители да вземат отношение към предложения ни параграф? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 23, който става § 29, така както ни се предлага от комисията. Гласували

ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага всеки член да се измени с отделен параграф,

§ 31. Член 50 се изменя така: „Международна регистрация на промишлените дизайни Чл. 50. (1) Под международна регистрация на дизайн се разбира регистрация, извършена от Международното бюро на наричано по-нататък „Международното бюро”, по реда на Хагската спогодба, наричана по-нататък "спогодбата", съгласно Хагския акт от 1960 г. или Женевския акт от 1999 г. на спогодбата.

и чл. 12, ал. 1 и 2 от Женевския акт от 1999 г. на спогодбата. (3) Когато в срока по ал. 2 не е постановен отказ по заявката или ако отказът бъде оттеглен,

§ 32. Член 51 се изменя така: „Срок на действие на международната регистрация Чл. 51. Срокът на действие на международната регистрация на територията на Република България се определя в съответствие с този закон,

„Производство в Патентното ведомство Чл. 52. (1) По международна заявка, за която Република България е посочена страна, Патентното ведомство извършва експертиза дали дизайнът отговаря на дефиницията за дизайн съгласно чл. 3 и дали не е изключен от закрила съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 в 6-месечен срок от датата на публикация на международната регистрация. (2) Когато има основания за отказ на Международното бюро, се изпраща съобщение за пълен или частичен отказ на международната регистрация на територията на Република България, като се посочват мотивите и се предоставя възможност за възражение съгласно този закон.” закон.” § 34. Член 53 се изменя така: „Подаване на международна заявка Чл. 53. (1) Физически или юридически лица, имащи постоянен адрес или реално съществуващо и действащо производствено или търговско предприятие в Република България, могат да подават международни заявки по спогодбата в Международното бюро чрез Патентното ведомство на Република България. (2) Патентното ведомство изпраща заявката на Международното бюро в едномесечен срок от получаването й. (3) Таксите за международната регистрация се заплащат от заявителя в Международното бюро. бюро. (4) Когато международната заявка е подадена в Патентното ведомство, тя трябва да е придружена с документ за платена такса за препращането й.” § 35. Член 54 се изменя така:

Няма. В такъв случай подлагам на гласуване § 24, в който според предложението на комисията се създават шест отделни параграфа, а именно

така: „(1) Нарушението се установява с акт, който се съставя от длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Патентното ведомство, след извършване на проверка. За извършване на проверката може да се изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.”

Желаещи за изказване народни представители? Не виждам. Подлагам на гласуване § 36, който става § 41, § 37, който става § 42, и § 38, който става § 43.

По § 39 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 44: „§ 44. Законът влиза в сила 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 2, 3, 5,

Няма. Подлагам на гласуване § 39, който става § 44, в редакцията, която ни се предлага от комисията.